Христов; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на питане от народния представител Милена Дамянова; Дамянова; - министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Таско Ерменков; Ерменков; - министъра на правосъдието Цецка Цачева на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов; - заместник министър-председателя Томислав Дончев на въпрос от народните представители Иван Иванов и Стоян Мирчев. Мирчев. - министъра на финансите Владислав Горанов на десет въпроса от народния представител Иван Иванов; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Иван Иванов; Иван Иванов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на 27 въпроса от народните представители Георги Свиленски и Иван Иванов; Иванов; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народните представители Николай Иванов, Иван Генов и Румен Георгиев; Румен Георгиев; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Румен Георгиев; - министъра на правосъдието Цецка Цачева на въпрос от народния представител Пенчо Милков; Пенчо Милков; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Георги Стоилов, Пенчо Милков и Крум Зарков; Крум Зарков; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народните представители Георги Стоилов, Пенчо Милков и Крум Зарков; Зарков; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народните представители Елена Йончева, Кристиан Вигенин, Николай Пенев и Пенчо Милков; и Пенчо Милков; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народните представители Крум Зарков, Георги Стоилов и Пенчо Милков; - министъра на правосъдието Цецка Цачева на въпрос от народния представител Георги Стоилов; Георги Стоилов; - министъра на правосъдието Цецка Цачева на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на три въпроса от народните представители Георги Стоилов и Иванов Димов Иванов; Димов Иванов; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народните представители Иван Иванов и Димитър Данчев; Данчев; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на два въпроса от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; Димов Иванов; - заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на пет въпроса от народния представител Николай Цонков; Николай Цонков; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народните представители Николай Цонков и Валери Жаблянов; Жаблянов; - заместник министър-председателя на правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Кристиан Вигенин; Вигенин; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народните представители Кристиан Вигенин, Йордан Младенов и Любомир Бонев; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народните представители Станислав Владимиров и Любомир Бонев; Любомир Бонев; - министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Любомир Бонев; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на три въпроса от народния представител Любомир Бонев; Любомир Бонев; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Светла Бъчварова; Бъчварова; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народните представители Светла Бъчварова и Даниел Йорданов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народните представители Виолета Желева и Никола Динков; Динков; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народните представители Никола Динков и Виолета Желева; Виолета Желева; - министъра на финансите Владислав Горанов на четири въпроса от народните представители Никола Динков и Виолета Желева; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Донка Симеонова, Виолета Желева и Георги Гьоков; Гьоков; - министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Георги Гьоков; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Донка Симеонова, Георги Гьоков и Драгомир Стойнев; Стойнев; - министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Надя Клисурска; Клисурска; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Георги Гьоков, Георги Йорданов и Илиян Тимчев; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Георги Михайлов и Илиян Тимчев; Тимчев; - министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народния представител Георги Гьоков; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Георги Гьоков; Гьоков; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на питане от народния представител Георги Гьоков; - министъра на околната среда и водите Нено Димов на въпрос от народните представители Георги Гьоков и Анелия Клисарова; Клисарова; - министъра на правосъдието Цецка Цачева на въпрос от народния представител Валентина Найденова; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Валентина Найденова; Найденова; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на въпрос от народните представители Георги Йорданов, Георги Гьоков, Георги Михайлов, Анелия Клисарова, Илиян Тимчев, Валентина Найденова и Иван Ибришимов; Ибришимов; - заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос от народните представители Георги Йорданов, Георги Гьоков, Георги Михайлов, Анелия Клисарова, Илиян Тимчев, Валентина Найденова и Иван Ибришимов; Иван Ибришимов; - министъра на вътрешните работи Младен Маринов на въпрос от народните представители Георги Йорданов, Георги Гьоков, Георги Михайлов, Анелия Клисарова, Илиян Тимчев, Валентина Найденова и Иван Ибришимов; Ибришимов; - министъра на финансите Владислав Горанов на 29 въпроса от народните представители Георги Йорданов, Георги Гьоков, Георги Михайлов, Анелия Клисарова, Илиян Тимчев, Валентина Найденова и Иван Ибришимов; и Иван Ибришимов; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на два въпроса от народните представители Георги Йорданов, Георги Гьоков, Георги Михайлов, Анелия Клисарова, Илиян Тимчев, Валентина Найденова и Иван Ибришимов; Ибришимов; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на питане от народния представител Дора Янкова; - министъра на младежта и спорта Красен Кралев на питане от народния представител Дора Янкова; Дора Янкова; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на четири въпроса от народния представител Дора Янкова; Дора Янкова; - министъра на младежта и спорта Красен Кралев на въпрос от народния представител Дора Янкова; - министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Дора Янкова; Дора Янкова; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Дора Янкова; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Манол Генов; Генов; - заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на въпрос от народния представител Манол Генов; Генов; - министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народните представител Богдан Боцев и Николай Бошкилов; Бошкилов; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народните представители Драгомир Стойнев и Димитър Данчев; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Румен Гечев; Румен Гечев; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Михаил Христов и Теодора Халачева; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Васил Антонов; Антонов; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Иван Ченчев; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Николай Тишев; Тишев; - министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от народния представител Стефан Бурджев; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Лало Кирилов. Новопостъпили питания за периода от 22 февруари 2019 г. до 28 февруари 2019 г. Постъпило е питане от: - народния представител Александър Иванов към Владислав Горанов – министър на финансите, относно наличен национален капацитет и интерес за използването на финансови инструменти по европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 – 2020 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 8 март 2019 г. - народния представител Менда Горанов – министър на финансите, относно направени изменения и допълнения на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Следва да се отговори в пленарното заседание на 8 март 2019 г. март 2019 г. - народния представител Евгения Ангелова към Владислав Горанов – министър на финансите, относно изпълнение на намеренията на Република България за едновременно присъединяване към Валутно-курсов механизъм ІІ и към Банковия съюз. Следва да се отговори в пленарното заседание на 8 март 2019 г.

и осигуряването на адекватна грижа за пациентите от региона ще отговаря министър Кирил Ананиев. Заповядайте, госпожо Саватева, да зададете въпроса. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! През последните месеци в Бургас се създаде напрежение относно риска от затваряне на едно здравно заведение, което всъщност е специализирана болница, обединяваща две дейности: инвазивна кардиология и кардиохирургия. Ръководството на болницата оповести в публичното пространство, че няма възможност да плаща наема, който е определен проведен и спечелен от нея търг. Това създаде брожение в обществото: дали в Бургас ще има

Тогава се появи това здравно заведение. До този момент пациентите от Бургас търсеха такива услуги на други места – имаше така наречения „медицински туризъм“. След отварянето на болницата бяха покрити тези две дейности. След това се появиха и други здравни заведения, които извършват инвазивна кардиология, но Специализираната болница, за която става въпрос, единствена в Югоизточна България съвместява инвазивна кардиология с кардиохирургия. Ние като народни представители от Бургас сме заинтересовани и ангажирани пациентите от региона да продължат да разчитат на здравната помощ и на инвазивна кардиология, комбинирана с кардиохирургия, защото статистиката показва, че нашият регион е един от най-засегнатите от сърдечно-съдови заболявания. Не ме разбирайте погрешно ние не искаме да защитаваме едно определено здравно заведение. Нашата цел е насочена към самото обслужване и самата здравна дейност. Говорим за инвазивна кардиология, съчетана с кардиохирургия, и необходимостта да няма нито един пропуснат, нито един ден вакуум, в който пациентите да не могат да разчитат на тази здравна дейност. Благодаря Ви. Преди да ми отговорите, искам да Ви подаря мартеничка от името на екипа на народните представители от Бургас. Тя е изработена от хора с увреждания. (Народният представител

Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Саватева и господин Бойчев, Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас, АД е държавно лечебно заведение, акционерно дружество, в което държавата, представлявана от министъра на здравеопазването, притежава 87,04% от капитала. Съгласно Устава на Дружеството решенето за разпореждане с недвижими имоти или вечни права върху тях, респективно отдаването им под наем, е от компетентност на Съвета на директорите на Дружеството. Постигането на висока наемна цена за помещенията, които ползва към настоящия момент Специализираната болница по кардиохирургия и инвазивна кардиология, е в резултат на проведен търг и наддаване от страна на участниците в търга, един от които е и тази болница. Университетската многопрофилна болница за активно лечение – Бургас, е отдала под наем тези помещения след проведен търг с оглед спазване на принципите за публичност и прозрачност, независимо че в Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, за сключване на договори за наем е предвиден такъв ред само за едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала. Държавното лечебно заведение като търговско дружество следва да сключва договори за наем чрез процедури, които да гарантират икономическия му интерес и чрез които може да се докаже, че е постигната най-изгодна наемна цена за Дружеството. Независимо от горното, предвид изключителната значимост на тази дейност за населението на област Бургас, Министерството на здравеопазването взе решение да подкрепи Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас за създаване на организация и предприемане на действия с оглед по инвазивна кардиология и кардиохирургия да се реализират от държавното лечебно заведение. В непродължителен срок ръководството на лечебното заведение следва да предприеме съответните законови действия с цел да се осигури достъпът на населението до този вид медицинска помощ. Надявам се, че по този начин ще бъде намерено дългосрочно устойчиво решение за оказване на квалифицирана медицинска помощ на пациентите със сърдечно-съдови заболявания от област Бургас от Университетската многопрофилна болница за активно лечение. Уверявам Ви,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, аз Ви благодаря за отговора и най-вече Ви благодаря за отговорното отношение, което показахте като министър и като принципал на това министерство, съответно като принципал на бургаската болница за продължаване на тази за продължаване на тази дейност, защото всички знаем, че е животоспасяваща. Както обърна внимание и моят колега Диана Саватева, преди десет години Бургас нямаше такива животоспасяващи такива животоспасяващи процедури и беше много трудно на пациентите от Бургас да търсят алтернативно лечение извън областта. Откакто имаме такъв вид дейност, ние вече привличаме и пациенти от другите области – това е много важно за региона на Бургас и за съседните области. Много важно е и това, което последно казахте, че няма да има един ден вакуум, защото пак ситуирането на една такава дейност изисква и време, но виждам, че се реагира адекватно и своевременно. Може би в уточняващия въпрос бих Ви попитал доколкото знам, вчера е изтекъл срокът и е поканен втори участник: дали има някаква нова ситуация в наема и участниците в този търг, или продължава дейността и отговорността на УМБАЛ – Бургас, да си развие тази дейност и да я вземе като дейност към лечебното заведение? Благодаря Ви, уважаеми господин Бойчев. Министър Ананиев, заповядайте за дуплика. АНАНИЕВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Да, наистина вчера изтече срокът и след като първият класиран се отказа, естествено е по процедура да се даде на втория. Доколкото имам информация, има обжалване на това решение да се даде на втория втория класиран, така че ще има съдебна процедура, но това в никакъв случай няма да попречи на непрекъсваемостта на процеса на лечение на хората. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър. Следва декларация от името на група. Заповядайте, Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! „След два дни се навършват 141 години от Освобождението на България. март е празникът на нацията – денят, в който честваме връщането на България на картата на Европа и света. Денят, в който вдигаме глава, за да покажем, че сме горди и свободни наследници на нашите предци. И тази година паметниците в цялата страна ще бъдат обсипани с цветя на признателност, защото помним подвига на хилядите герои, пожертвали живота си, за да има една нова България. Прекланяме глава пред героизма на българските възрожденци, на Левски и Ботев, на Раковски и Каравелов. Не забравяме Априлското въстание – народния бунт, който връща надеждите за свободна и независима България. Свеждаме глава в почит към хилядите български доброволци, чийто героизъм е запечатан във Вазовата поема „Опълченците на Шипка“. Днес, подобно на строителите на тогавашна съвременна България, сме изправени пред много предизвикателства. Обединението на нацията, съхраняването и опазването на общочовешки ценности, възраждането на българския дух и опазването на културното ни наследство ще ни направят по-силни, за да се съхраним като народ и държава. Именно Трети март е денят, който ни предизвиква да бъдем достойни българи и наследници на святото дело на българските герои. Не сме забравили стореното от Ботев, Левски, Вазов и хилядите знайни и незнайни герои, дали живота си, за да я има България. Звучи ли архаично да обичаш народа си, да жертваш живота си за неговата свобода, да забравиш за семейството и децата си? Любовта към родината по-силна ли е от любовта към живота? Нека не звучи романтично и наивно, но от всички нас, уважаеми колеги, зависи бъдещето на България. Без значение от политическите ни пристрастия, ние сме българи и нашата основна задача е да работим за просперитета на България. Върху един идеал не трябва да позволим да оставят отпечатък политическите ни спорове – това е да живееш свободно и в свободна държава. Няма по-важна цел за една държава, за една нация и за един народ от това да брани и пази свободата си! март е празникът на свободата на българския народ и на българския дух. Помним делото за Освобождението на България, което приключва преди 141 години с подписването на Санстефанския мирен договор. Помним, че свободата не идва даром. За нея трябва да се борим всеки ден и всеки миг, защото свободата е състояние на духа, а не само отражение на политическата ситуация в една страна. Затова въпреки политическите си разминавания, нека не забравяме, че сме преди всичко българи, граждани със свободна воля, неподчинени на чужди идеали и ценности. Всеки ден трябва да помним, че сме потомци на велик народ, че сме пазители на многовековна история и заслужаваме нашата независимост. че като народ, изстрадал свободата си, имаме своето достойно бъдеще, и то е свободата на духа. Нашето бъдеще е във вярата, че сме написали и продължаваме да пишем историята си със златни букви. Нашето бъдеще са нашите поколения, които растат смели и горди, че са българи. Трети всеки гражданин, където и да е, намира мястото, където да постави цвете, мястото, където да заведе детето си и заедно да чуят славния ек на Балкана. Всеки споделя пред себе си, пред близките и приятелите си: аз обичам България! Това, уважаеми колеги, не е мечта, това е нашето национално единение, което не изисква бюджет, усилия, организация и е най-силната, националната енергия, която ще ни води напред и нагоре. Аз обичам България! Честит празник!“ относно дейността на Центъра за асистирана репродукция. Господин Апостолов, заповядайте – имате думата. СТЕФАН АПОСТОЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Между 10 и 15% от двойките имат репродуктивни проблеми. Благодарение на методите за асистирана репродукция много семейства успяха да осъществят мечтата си да имат дете. Увеличаването на подкрепата за двойки с репродуктивни проблеми беше и предизборно обещание на Политическа партия ГЕРБ. Въпросите ми към Вас, господин Министър, са: какви мерки за увеличаване на подкрепата за двойките с репродуктивни проблеми са предприети от страна на Център „Фонд за асистирана репродукция“ от началото на мандата на правителството, колко опита финансира в момента държавата и колко деца са родени в резултат на извършваните процедури от месец май 2017 г. до началото на 2019 г.? Въведени ли са по-високи критерии към инвитро клиниките с цел по-голяма успеваемост на процедурите? Какъв е срокът от подаването на заявления за организационно и финансово подпомагане от Центъра за асистирана репродукция до връчването на заповедта? ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Апостолов. Министър Ананиев, заповядайте за отговор на поставения въпрос.

последователно провежданата политика от Министерството на здравеопазването на приоритети, свързани с демографските въпроси в областта на здравеопазването в България, и по-конкретно с дейностите по асистираната репродукция, отговаря на нарастващите нужди на двойките с репродуктивни проблеми. От 1 януари 2018 г., влязоха в сила изменения и допълнения в Правилника за организацията на работата и дейността на Центъра за асистирана репродукция, позволяващи увеличение на възможностите за постигане на бременност при двойки с репродуктивни проблеми предвид новите допълнителни дейности, както следва: броят на финансираните процедури за един кандидат се увеличи от три на финансираните процедури, освен трансфера на свежи ембриони, включват и възможност за трансфер на замразени ембриони; разшириха се индикациите за финансиране като Центърът за асистирана репродукция поема финансирането на асистирана репродукция на спонтанен цикъл в случай на ограничен яйчников резерв – показан лош лош резултат по отношение на стимулацията и/или наличие на съпътстващо заболяване, или състояние, което е противопоказно; Центърът за асистирана репродукция поема финансирането на асистирана репродукция при доказано моногенно генетично заболяване или доказана балансирана хромозомна мутация при поне един от партньорите, както и в случаите на доказано онкологично заболяване при жените. До 2018 г. определеният годишен бюджет от 12 млн. лв. гарантираше финансирането на около 2 хиляди 500 броя инвитро процедури. Бюджетните средства на Центъра за асистирана репродукция бяха увеличени на 20 млн. лв. за 2018 г., което позволи увеличение на броя на преминалите двойки, финансирани със средства от Центъра с 27%. През 2018 г. са финансирали 4 хиляди Към настоящия момент няма проблем с финансирането на Центъра за асистирана репродукция, като той спазва ангажимента си към лечебните заведения за заплащане на извършените дейности по асистирана репродукция. Отчетността на лечебните заведения към Центъра е за календарната година. Годишните отчети показват, че броят на родените деца през 2017 г. е 906, а през 2018 г. е 1053, тоест със 147 деца повече. Измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на Центъра, в сила от 1 януари 2018 г., въведоха по-високи критерии за успеваемост, като условие за сключване на договор с Центъра, с цел гарантиране на целесъобразното разходване на публичния ресурс. Бяха въведени и изисквания за успеваемост към новите лечебни заведения, които кандидатстват за договор с Центъра за първи път. Лечебните заведения, работили по договор с Центъра за асистирана репродукция през 2017 г., кандидатстваха и през 2018 г. От тях 26 отговориха на завишените изисквания за успеваемост съгласно актуализацията по Правилника и сключиха договор с Центъра. Четири клиники не отговориха на изискванията, поради което не извършиха процедури, финансирани от Центъра.

Благодаря Ви за изчерпателния отговор, господин Министър. Всички колеги разбрахме, че има 20% завишение на раждаемостта след предприетите процедури, както има и доста голямо завишение при финансирането на двойките с репродуктивни проблеми. Искам да Ви благодаря още един път на Вас, на правителството на господин Борисов и на Политическа партия ГЕРБ за това, че си изпълняват предизборните обещания. Защото това беше едно от нашите предизборни обещания – безлимитното финансиране на хора с репродуктивни проблеми. Благодаря Ви, уважаеми господин Апостолов. Господин Министър, въпреки задоволството от отговора, моля да продължите с информацията и да я допълните имате възможност за дуплика. един месец от подаването им. В резултат на изпълнение на поетите ангажименти към инвитро дейностите от Министерството на здравеопазването, включително на значително увеличения бюджет за дейността, броят на връчените заповеди през 2018 г. е увеличен с 25% спрямо издадените през 2017 г., тоест от 4152 на 5202 броя – увеличение с 1048 броя. Увеличението на броя на връчените заповеди доведе до значително скъсяване на периода от подаване на заявлението за организационно и финансово подпомагане със средства на до връчване на заповед, който от 11 месеца в началото на 2017 г. стана около пет-шест месеца в края на 2017 г. и сега е около три месеца от датата на кандидатстването. Така този период съответства на средния период за подготовка и стартиране на процедура, който през 2018 г. е 117 дни от датата на връчване на заповедта до стартирането на самата процедура. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Следва въпрос от народния представител Венка Стоянова относно Националната здравна информационна система. Заповядайте, доктор Стоянова, да зададете въпроса.

въпрос изисква отговор, който очакват не само колегите народни представители, не само колегите от системата на здравеопазването, а и цялото общество. Той е, както каза и госпожа председателят, относно Националната здравна информационна система. Уважаеми господин Министър, във Ваше изявление Вие споменахте, че Националната здравна информационна система трябва да бъде готова до края на настоящата 2019 г. или в началото на следващата година. Също така в допълнение стана ясно, че системата ще е за 13 компонента. За повечето от дейностите вече са обявени обществени поръчки, включително за така очакваните електронна карта, електронно досие и електронна рецепта. Моите въпроси към Вас са следните. Първо, на какъв етап сме към днешна дата с изграждането на Националната здравна информационна система? Второ, каква част от тази система ще бъде изградена до края на годината?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема доктор Стоянова, към настоящия момент за девет от дейностите – компонентите, на Националната здравна информационна система се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки, както следва: Обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за разработване, въвеждане, внедряване на национални

„Разработване и въвеждане на национални номенклатури, задължителни за използване в сектора на здравеопазването по отношение на медицинската информация и обмени в реално време“. На второ място, „Разработване и въвеждане на национални и здравни информационни стандарти за обмен на медицински данни в реално време“. На следващо място, „Разработване и внедряване на базова функционалност на ядрото на подсистема за идентификация и автентификация“. До крайния срок за подаване на предложенията, който беше 25 януари 2019 г., са постъпили пет пет предложения по обществената поръчка. Към настоящия момент процедурата за възлагане на обществената поръчка е на етап разглеждане и оценка на постъпилите предложения от назначена от възложителя комисия. Очаква се през месец март работата на комисията да приключи и в случай че няма обжалване, през месец април да бъде сключен договор с избрания за изпълнител участник. изпълнител участник. Планираният срок за изпълнение на поръчката е до 15 месеца, считано от сключването на договора. На второ място, обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на две дейности“. Първата е „Избор на изпълнител на дейност 9: изграждане на единно, национално, електронно, медицинско досие – електронен здравен запис“. На второ място, втора позиция „Избор на изпълнителна дейност 10: изграждане на подсистема за електронна рецепта и електронно направление“. До крайния срок за подаване на предложението, който беше 29 януари тази година, са постъпили пет предложения по обществената поръчка. Към настоящия момент, както и в предходните позиции,

да бъде сключен договорът с избраните за изпълнители участници. Планираният срок за изграждане на подсистемата за електронната рецепта и електронното направление е до девет месеца, считано от сключването на договора. Тоест ако няма възражения, обжалвания, в края на годината вече би трябвало да имаме така очакваните електронна рецепта и електронно направление. На трето място, обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми“ в изпълнение на три от дейностите, както следва: Позиция едно – „Избор на изпълнител на дейност 5: разработка и доработка на необходимите регистри за изпълнението на Националната здравна информационна система“. Позиция две – „Избор на изпълнител на дейност 6: разработване на подсистема за електронни административни услуги“. Позиция три – „Избор на изпълнител на дейност 8: изграждане на здравно информационния портал“. До крайния срок за подаване на предложенията, който беше 19 февруари 2019 г., са постъпили седем предложения по обществената поръчка. Към настоящия момент по същата процедура комисия разглежда и проверява документите. Очаква се през месец април работата на комисията да приключи и в случай че няма обжалване, през месец май да бъде сключен договор с избраните за изпълнители участници. Планираният срок за изпълнение на всяка една от трите дейности е до шест месеца, считано от датата на съответния договор.

Компонентите, за които предстои да бъдат обявени обществени поръчки, са следните: дейност 11: изграждане на подсистема за събиране на информация от болниците, и дейност 12: изграждане на система за мониторинг и контрол в здравеопазването. Предстои също така да бъде обявена и обществена поръчка за дейност 13: осигуряване и управление на качеството при изграждането на Националната здравна информационна система, посредством която ще бъде осъществен мониторинг на правилното изпълнение на оперативните планове, графици и процеси, свързани с тях през целия жизнен цикъл на изпълнение на основните дейности по доизграждането на системата. Към края на 2019 г. по-голямата част от Националната здравна информационна система ще бъде в процес на изграждане, като следната част от компонентите ѝ ще бъдат напълно завършени: необходимите регистри за изпълнение на Националната здравна информационна система, подсистемите за електронни и административни услуги и здравно информационният портал. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Доктор Стоянова, заповядайте за реплика. Репликата ми е: благодарност към министъра на здравеопазването за изчерпателните данни, които представи на народните представители. Искам да пожелая успех на екипа и в тези срокове дано да няма обжалване на процедурите, за да започнем поетапно да осъществяваме нашата обща цел – изграждането

Благодарност за благодарностите. Продължаваме с въпрос от народния представител Александър Александров относно отпуснати 30 млн. лв. за лечебни заведения. Заповядайте, уважаеми господин Александров, да зададете въпроса.

правителството отпусна 30 млн. лв. за допълнителни разходи на общинските и областните болници, както и за лечебни заведения, оказващи психиатрична помощ у нас. Със сигурност този ресурс ще бъде глътка въздух за болниците, в този момент обаче медицинският персонал е недоволен от размера на възнагражденията. Въпросите ми към Вас са: има ли анализ за какво ще бъдат изразходвани тези средства от лечебните заведения? Ще имат ли възможност директорите на лечебни заведения да използват част от този финансов ресурс за увеличение на работните заплати на персонала?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

С ПМС № 33 от 22 февруари 2019 г. са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. в размер на 30 млн. лв., разпределени както следва: За общинските лечебни заведения – 18 млн. лв., включително за 71 лечебни заведения в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, разпределени на база брой обслужвано население и брой преминали болни през предходната година. За лечебните заведения, оказващи психиатрична помощ – 2 млн. лв., разпределени за 12 центрове за психично здраве и психиатрични отделения към държавни и общински болници на база проведен леглоден лечение. За лечебните заведения за оказване на спешна помощ – 10 млн. лв. за 41 болници, включително 26 областни болници, разпределени на база брой преминали болни, нехоспитализирани в същото лечебно заведение. Във връзка с промените в Закона за лечебните заведения в сила от 1 януари тази година, на основание чл. 106а, ал. 6 Министерството на здравеопазването ще субсидира лечебните заведения за дейностите

по ред и критерии, определени с наредба на министъра на здравеопазването, въз основа на едногодишни договори в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната календарна година и при спазване на изискванията на Закона за държавните помощи. Проектът на наредба е разработен и предстои да бъде качен на интернет страницата на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане. Средствата са разпределени по ред и критерии, залегнали в Проекта на наредбата. Допълнителните средства за 2019 г. за дейностите, осъществявани от лечебните заведения по оказване на помощ при спешни състояния за лечебните заведения в трудно достъпни и/или отдалечени райони по оказване на психиатрична помощ и други дейности, са свързани с необходимостта от дофинансиране на звената, да се даде възможност на тази група лечебни заведения да покрият разходите си за осъществяване на дейността, финансирани от Министерството на здравеопазването, като приоритет трябва да бъдат разходите за работни заплати. С оглед на гореизложеното ръководителите на лечебните заведения следва да извършат анализ на финансовото състояние на дружествата и да запознаят колектива на лечебното заведение с финансовите параметри за осъществяване на дейността. Конкретното разпределение на разходите, на допълнителните средства е от компетентност на органите за управление на лечебните заведения. В допълнение на това, което съм подготвил предварително, искам да Ви уведомя, че тази седмица изпратихме разпределението на средствата по общински и областни болници. Те вече разполагат с ресурса, който ще получат от Министерството на здравеопазването. В същото време от Националната здравноосигурителна каса чрез районните здравноосигурителни каси също представиха бюджета, който болниците ще имат през тази година, целогодишно, и вече директорите и ръководствата на лечебните заведения трябва по установените вътрешни правила да направят това разпределение, като наистина по-голямата част трябва да отиде за увеличение на работните заплати. Аз поех ангажимент поне за тези лечебни заведения, на които съм принципал, да се срещна с директорите и все пак, като финансист и икономист, да им помогна в това разпределение, за да може наистина хората, които работят в тези лечебни заведения, и особено за професионалистите по здравни грижи, които наистина имат ниски заплати, и аз съм убеден, че техните искания са справедливи,

господин Александров, мога и аз да предам благодарностите, но имате право на реплика.

Благодаря Ви, уважаеми господин Александров. Следващият въпрос към министър Ананиев е от народния представител Христо Грудев и е относно нападението над лекари. Заповядайте, уважаеми господин Грудев. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, моят въпрос към Вас е относно нападение над медици при изпълнение на служебните им ангажименти. Уважаеми господин Министър, в последните години сме свидетели на продължаващи нападения над медицински лица, и то най-вече над тези, които ни оказват първа помощ в центровете и филиалите на спешна помощ. Видяхме и колективната оставка на медицински специалисти във филиала на Спешна медицинска помощ в Горна Оряховица в подкрепа на нападнатия медик. По този повод въпросите ми към Вас са следните: какви мерки предприема Министерството на здравеопазването в случаите на агресия срещу медицински специалисти при изпълнение на служебните им задължения?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

е сключено Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Прокуратурата на Република България и Министерството на здравеопазването. През 2017 г. по повод на зачестилите случаи на посегателства над медицински работници беше проведена работна среща между главния прокурор, министъра на вътрешните работи и министъра на здравеопазването, директори на лечебни заведения в София и на Центъра за спешна медицинска помощ – София. На срещата беше постигната договореност във всяка районна прокуратура да има дежурен прокурор, който да отговаря за посегателствата над медици, както и за предприемане на конкретни мерки за незабавна реакция от страна на прокуратурата в случаите на извършени престъпления срещу медицински специалисти

ускорено осигуряване от страна на лечебните заведения на изисканите от тях доказателствени материали в хода на разследването, приоритетно разследване на такива престъпления и други мерки. В изпълнение на заповедите са проведени срещи по места, извършени са проверки на сигурността и охраната в лечебните заведения, дадени са предписания за осигуряване на видеонаблюдение, поставяне на решетки и други. Друга, предприета от Министерството на здравеопазването, мярка е осигуряването на физическа охрана, видеокамери, паникбутони в центровете за спешна медицинска помощ и техните филиали, като за целта ще бъде направен анализ на нуждите на всеки център относно необходимия брой камери и подходящите места, на които да бъдат монтирани. По този начин при проява на агресия разследващите ще могат да използват видеозаписите за по-бързо разкриване на престъпление. По отношение на системата за спешна медицинска помощ трябва да се отбележи, че при получаване на повикване се прави така нареченият „телефонен триаж“ от диспечерските екипи в районните координационни центрове на центровете за спешна медицинска помощ. Това е процес на разпределение, сортировка на пациентите чрез определяне на медицински приоритет в зависимост от степента на спешност и цели постигане на равнопоставеност на достъпа до системата на спешната медицинска помощ. От дълги години обаче е налице сериозен проблем, произтичащ от факта, че част от повикванията не са за спешни пациенти, а за пациенти, които се нуждаят от извършване на манипулации в домашни условия или за пациенти, които просто се нуждаят от медицински преглед. При такива повиквания, след провеждане на телефонен триаж, се налага отлагане във времето на посещението или отказ за изпълнение на повикването, което е причина за неоснователна агресия от страна на пациентите или техните близки.

при подаване на информация, определящи състоянието си като спешно. За преодоляване на проблема се провеждат периодични обучения на диспечерските екипи, приемащи обажданията за спешна помощ, за максимално използване на медицинския триаж, съгласно медицинския стандарт „Спешна медицина“. По данни на Министерството на здравеопазването от началото на тази година са регистрирани 114 случая на вербална и 8 – на физическа агресия, в центровете за спешна медицинска помощ, а в лечебните заведения са регистрирани близо 227 случая на вербална и 34 – на физическа агресия. По данни на прокуратурата през 2014 г. са образувани пет досъдебни производства за посегателство срещу медицински специалисти по време на работа и са осъдени четирима души, от които: един – ефективно, един – условно, един – на пробация, и един е глобен.

По данни на Българския лекарски съюз новообразуваните производства за проявена агресия спрямо медицински лица за 2017 г. са 37, за 2018 г. – 26, като две от тях са с ефективна присъда. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Надявам се мерките, които вземате, да окажат необходимия ефект и да се спрат тези отвратителни деяния. Заповядайте за реплика. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, аз адмирирам предприетите действия от Вас и от Министерството на здравеопазването за добра комуникация с прокуратурата, с Министерството на вътрешните работи. За жалост, както сам споделихте, атаките са не само физически, те са и вербални. Голяма част именно от вербалните атаки остават неоповестени, тоест те не се предават по вертикалата, по вертикалата, но те оставят горчивина у медика и в екипа, с който той работи, която остава за доста време, и това пречи и на тяхната ефективност при работата им, тоест при лечението на пациентите. Според мен трябва да се засили оперативната връзка най-напред с Министерството на вътрешните работи. Аз ще припомня и ще Ви върна малко назад – преди да бъда избран в Народното събрание, работих в областна администрация. Имахме тежко нападение над медици в медицински спешен център в Пловдивска област. С помощта на Министерството на вътрешните работи изградихме стройна система на комуникация, тоест когато постъпваше обаждане в Спешния център, вътрешните работи, дежурният в областната дирекция. Те си бяха разделили областта на зони и в тези – по-конфликтните зони, най-напред даже отиваше оперативна кола Министерството на вътрешните работи, впоследствие отиваше кола на Спешната помощ. По този начин на работа просто след няколко месеца нападенията над медици и медицински екипи престанаха. Това е според мен една хубава работа – комуникацията с Министерството на вътрешните работи. Ако прецените, ето тук е и министърът на вътрешните работи, в по-конфликтните райони можете да работите и по този начин. Имам предвид Пловдивска област и Областната дирекция на вътрешните работи в Пловдив. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Грудев! Няма да има дуплика. Преминаваме към следващия въпрос, който е от народния представител Даниела Дариткова, относно актуалната ситуация с разпространението на заболяванията от морбили на територията на страната. Заповядайте, уважаема госпожо Дариткова. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! През последните месеци, уважаеми господин Ананиев, ежедневно се съобщават новорегистрирани случаи на морбили – дребна шарка, която е известна със своята изключителна заразност. Епидемичната обстановка в съседните ни страни е доста усложнена през последните години във връзка с разпространението на това инфекциозно заболяване. Много европейски държави съобщават за значително повишение на случаите на морбили в тях. Световната здравна организация предупреждава, че това може да се дължи и на отказа от ваксинация, въпреки достъпа до ваксини. През 2018 г. от това заболяване в Европа са загинали 72 души. В България през 2017 г. има отчетени 165 случая на морбили, за 2018 г. тези случаи са само 13. В съседната нам страна – Румъния, за 2017 г. има регистрирани 9072 случая, през 2018 г. те са 2087. В Гърция за 2017 г. случаите са 2193, за 2018 г. – 1067. Сърбия, 2017 г. – 702 заболели от морбили, а през 2018 г. случаите нарастват на 5076. За да предотвратим прогресивното разпространение на заболелите от морбили, много важни са навременните противоепидемични мерки. В тази връзка моите въпроси към Вас са: какъв е актуалният брой на заболелите от морбили и в кои региони на страната? Какъв е техният имунизационен статус? Какви мерки се предприемат за ограничение на разпространението на морбили и недопускането на епидемия?

към 27 февруари 2019 г. в Министерството на здравеопазването са съобщени 52 случая на морбили. От тях 31 са лабораторно потвърдени в Националната референтна лаборатория. Лабораторно непотвърдени от Референтната лаборатория и отхвърлени като случаи на морбили са шест заболели – по един от област Варна, Велико Търново, Кюстендил, Ловеч, Перник и Хасково. Териториално са засегнати три области в страната: Благоевград – 42-ма заболели, София-град – 7, София област – 3-ма заболели. Четиридесет и четири заболели или 84,62% от тях са лица до 18-годишна възраст. По отношение на имунизационния статус на заболелите: 27 лица са без имунизации срещу заболяването, от тях 24 са деца – 10 деца поради ненавършена имунизационна възраст и 14 поради неявяване; 15 лица са имунизирани с една доза комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, от които 13 деца редовно имунизирани за възрастта си; едно лице над 30 години е с два приема ваксини срещу морбили; девет лица са без данни за проведени имунизации срещу морбили. Имунизационното покритие в страната през последните седем години е между 91,5% и 95,1% при 13-месечните и 87,4% и 94% при 12-годишните. Във връзка с възникналата ситуация по отношение на морбили в страната, за ограничаване разпространението на заболяването на национално ниво са разпоредени следните мерки: общопрактикуващите лекари да прегледат имунизационния статус на лицата от 13 месеца до 18 години, подлежащи на имунизация срещу морбили и незабавно да започнат обхващане на откритите неимунизирани и такива с непълен имунизационен статус с една доза комбинирана ваксина срещу морбили, паротит, рубеола, едновременно с приоритетно извършване на имунизацията срещу морбили на подлежащите през 2019 г. лица; лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ да насочат вниманието си към ранно откриване на клиничните симптоми на морбили и към организиране на необходимите действия за съобщаване, регистрация, изолация, диагностика и лечение; случаите със симптоми за морбили да се насочат за консултации с инфекционист и според тежестта на състоянието за хоспитализация и лечение; - допълнително по епидемиологични и социални показания за хоспитализация да се насочат деца, особено в ранна възрастова група, живеещи в лоши битови условия, при които не може да се осъществи изолация и лечение в домашни условия и при които рискът за развитие на усложнения и смъртен изход е голям; в лечебните заведения стриктно да се прилагат противоепидемиологичните мерки за недопускане вътрешно болнично разпространение на морбили като предавана по въздушно-капков път инфекция, съгласно Наредба № 3 от 2013 г.; медицинският персонал на лечебните заведения за болнична помощ, обслужващ заболелите да е с данни за имунитет; - медицинските специалисти без установен имунитет към вируса на морбили следва да се имунизират с трикомпонентната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, съгласно Наредба № 4 от 2002 г.; пробонабирането на серумни проби и изследването им в Националната референтна лаборатория да се извършва при стриктно спазване на инструкцията за събиране, съхранени и транспортиране до лабораторията на клиничните материали за лабораторна диагностика на морбили; - регионалните здравни инспекции да провеждат своевременно и качествено епидемиологично проучване на заболели и контактни и стриктно да въвежда данните в информационната система за събиране и анализиране на данни за заболеваемостта от морбили, рубеола и епидемичен паротит, съгласно чл. 5, ал. 7 на Наредба № допълнително към РЗИ Благоевград и Столичното РЗИ, където са регистрирани взривовете на морбили, с цел осигуряване на своевременен и добър достъп до имунизация, е разпоредено използването на мобилни кабинети при обхващането на откритите лица на възраст от 13 месеца до 18 години с установени пропуски в имунизационната в имунизационната схема. За постигане на необходимата ефективност на предприетите действия е препоръчано на здравните инспекции да потърсят съдействие от здравите медиатори по места, от неправителствени организации с отношение към опазване на общественото здраве, етнически и религиозни лидери и други за разясняване на риска от заболяването, необходимостта от имунизация и активно издирване на непълно имунизираните и пропуснатите лица. На 26 февруари 2019 г. се проведе заседание на Експертния съвет по надзор на заразните болести и противоепидемиологичния контрол, на което след представяне и обсъждане на регистрираните случаи на морбили и предприетите мерки до момента беше обобщено, че мерките са своевременни и адекватни. Ситуацията в страната е сходна с наблюдавания в световен мащаб спад в имунизационното покритие в последните години, водещ до епидемични взривове и епидемии в много държави. По тази причина Министерството на здравеопазването разработи и предложи на Министерския съвет Национална програма за елиминиране на морбили и рубеола 2019 – 2022 г., приета с Решение № 741 от 17 октомври 2018 г. В заключение Ви информирам, че Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции ще продължат да предприемат и прилагат всички необходими действия и мерки за ограничаване

Уважаеми господин Министър, смятам, че поднесената информация ще създаде успокоение сред обществеността за това, че мерките, които предприема Министерството на здравеопазването, са навременни, сериозни и отговорни. Това е от голямо значение, защото имаме спомените от епидемията 2009 – 2010 г., когато в България имаше 24 000 заболели и 24 починали. Смятам, че винаги през последните години сме изтъквали доброто състояние на тези противоепидемични мерки, взети след епидемията 2010 г., защото на фона на цяла Европа България наистина беше страна с много ниско разпространение на това заразно заболяване. Смятам, че обединените усилия на всички, които реализират имунопрофилактика, са от голямо значение за това ние да не допуснем разпространението на забравени инфекциозни заболявания на територията на страната. Световната здравна организация определи антиваксиналните течения като една от десетте най-големи заплахи за здравето на света, защото трябва да повтаряме непрекъснато, че ефектът от ваксините е всъщност техният дефект. Ние си мислим, че заболяванията са изчезнали, а всъщност спадне ли имунизационното покритие на населението отново се появяват забравени инфекциозни заболявания, които водят до много усложнения, за разлика от ваксините, които в съвременния етап са наистина високоефективни, висококачествени и с много малък процент усложнения. Надявам се, че създаденото известно напрежение ще бъде и здравословно, за да може всеки един отговорно да гледа на имунопрофилактиката – от тези, които поставят ваксините, до тези, които носят отговорността за своите деца, за тяхното здраве и живот, за здравето на всички в обществото, защото е необходимо високото ваксинално покритие да гарантира здравето на тези, които по медицински причини не могат да се имунизират. Смятам, че мерките, които предприехме след 2010 г., с включването на здравните медиатори, с изискването в Закона за семейните помощи за деца да се получават такива само при завършен имунизационен статус и направени профилактични прегледи, ще продължат да дават своята ефективност и всички ние да отчетем, че сме се справили по-успешно от всички европейски страни с предизвикателството „морбили“. Весели празници! Преминаваме към един-единствен въпрос към Младен Маринов – министър на вътрешните работи, и той е от народния представител Иван Вълков относно осигуряване на обществения ред и сигурност в страната при провеждане на спортни мероприятия.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, въпросът ми към Вас е относно осигуряването на обществения ред и сигурността на спортните мероприятия. Това е една тема, в която знаем, че има няколко рискови фактора. Основно предизвикателство за органите на Министерството на вътрешните работи са двата основни големи града в България – Пловдив и София, София, като в София това са агитките на „Левски“ и ЦСКА, а в Пловдив – на „Ботев“ и на „Локомотив“. Друг съществен рисков фактор в тази насока е недобрата насока е недобрата материална база по стадиони и зали, която не дава възможност на органите на Министерството на вътрешните работи да изпълняват възможно най-добре своите задължения. Не на последно място, трябва да отбележим използването на пиротехнически средства по време на тези спортни мероприятия. В тази насока въпросите ми, свързани със сигурността, са следните. С приемането на законодателните промени от 2018 г., в частност в Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред, при провеждане на спортни мероприятия се даде възможност за повишаване ефективността на полицейската дейност. Какви са конкретните резултати по отношение на наложените мерки и санкции от страна на полицията и спортните организации, Българския футболен съюз и други? Предвидени ли са достатъчно мерки, с които да се гарантира неприкосновеността на българските граждани и полицейските служители? Второ, като основен рисков фактор продължават да бъдат посегателствата срещу полицейските служители от страна на спортните привърженици. Тук трябва да се спомене, че на 24 февруари 2019 г. при сбиване между футболните фенове на „Левски“ и ЦСКА, при предприети действия за овладяване на ситуацията, са пострадали двама полицаи. Какви са конкретните стъпки, предприети от МВР, за обезпечаване на необходимата превенция по недопускане на подобен род посегателства срещу полицаите? как се контролира употребата на пиротехнически изделия по време на спортните мероприятия и какви са превенциите и противодействието към този проблем? ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вълков. Уважаеми господин Министър, заповядайте за отговор.

и господа народни представители! Уважаеми господин Вълков, с влизане в сила на измененията и допълненията в Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия се отчита почти двойно намаление на използване на пиротехнически изделия при спортни мероприятия.

Тези принудителни административни мерки имат изключително превантивен и възпиращ ефект, тъй като лицата, на които са наложени, са със забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина за срок от една до пет години. Неприкосновеността на полицейските служители към момента е разписана в чл. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи. Прилагането на разпоредбата на чл. 5 относно физическата неприкосновеност на служителите на МВР показва, че прокламираната в разпоредбата особена закрила на Закона е трудно осъществима без прецизиране на предвидената в чл. 264, ал. 2 от Закона за МВР административнонаказателна разпоредба и увеличаване на размера на предвидената глоба за хипотезите, в които не е налице престъпление.

с което за нарушаване на физическата неприкосновеност на полицейски орган при изпълнение на служебните му задължения чрез употреба на физическа сила или предмет се предвижда налагане на глоба в размер на 2000 лв., ако деянието не представлява престъпление. При осъществяване дейността по осигуряване на обществения ред при спортни прояви се изпълняват мерки, насочени предимно към предотвратяване на насилието и лошо поведение на зрителите, както следва: сформираме междуведомствена работна група от служители на Главна дирекция „Национална полиция“ при Министерството на вътрешните работи и Българския футболен съюз, която определя степента на риск при провеждане на съответната футболна среща. Осигуряват се достатъчно полицейски сили във връзка с това какъв риск е определен за конкретната среща, които да се ангажират с опазване на обществения ред – както както на стадионите, така и в прилежащите територии по маршрута на придвижване на привържениците. Прилага се действащото законодателство за налагане на мерки по отношение на лица извършители на правонарушения, както и недопускане спортните съоръжения на привърженици с наложени принудителни и административни мерки – забрана за посещения на спортните мероприятия в страната и чужбина. Конкретно за последната среща – дерби между Футболен клуб „Левски“ и ПФК „ЦСКА – София“ на 24 24 февруари 2019 г. Във връзка с различни инциденти настъпили на територията на град София са наложени 17 глоби и 17 принудителни и административни мерки забрана за посещаване на спортни мероприятия в страната и чужбина на лица извършители на противообществени прояви по смисъла на Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, като спрямо четири лица са образувани бързи производства за извършено престъпление по смисъла на чл. 354а притежание на наркотични вещества, а спрямо пет лица е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 325 – хулиганство от Наказателния кодекс. Във връзка с инцидента, който Вие съобщихте, при който пострадаха полицейски служители, са задържани пет лица. Провеждат се и допълнително оперативно-издирвателните мероприятия с цел установяване и на други лица, имащи отношение към случая. Преди спортни мероприятия, провеждащи се на територията на град София и в страната, се планират и провеждат предварителни действия, включващи срещи със Столичната община, Българския футболен съюз, Националната спортна база, футболните клубове, спортни федерации и други институции, които имат отношение към събитието и към инфраструктурата на спортното съоръжение. За всяко мероприятие според неговия характер и мащаб се прави и съответната оценка на риска, като се планират и определят броят на служителите и местата им за действие. Употребата на пиротехнически изделия по време на спортни мероприятия е забранена съгласно Закона за опазване на обществен ред при провеждането на спортни мероприятия, като контролът се осъществява от служители на МВР или частни охранителни фирми, тъй като законът позволява организаторът на събитието да сключва такива договори за охрана с частни охранителни фирми. Контролът се осъществява чрез извършване на щателен пропускателен режим на входовете на спортните обекти или изградени преди тях контролно-пропускателни пунктове в рамките на спортната зона. Част от превенцията за ограничаване на употребата на пиротехнически изделия е разследването на нерегламентираното разпространение, съхранение и притежание на пиротехнически изделия, както и изграждането на системи за видеонаблюдение на спортните съоръжения и в спортната зона. С оглед инфраструктурите и съоръженията, на които се провеждат спортни мероприятия, може да се каже, че към настоящия момент спортните съоръжения, които в най-голяма степен отговарят на изискванията, това са Националният стадион в град София и съответно зала „Арена Армеец“, в която също се провеждат спортни мероприятия, като след промяна на Закона и изграждането на съответното видеонаблюдение, което вече има възможности и за лицево разпознаване, са именно и тези резултати от последните срещи, където значително се намалява броят на използване на пиротехнически изделия и на опити на лица, които са с принудителни и административни мерки, да присъстват на съответните мероприятия, което пък от своя страна засилва превантивния ефект на тази мярка, тъй като единственото желание на всеки фен е да присъства на срещата.

Благодаря Ви, господин Председател. Искам да изразя своята удовлетвореност от отговора Ви, господин Министър, защото става ясно, че измененията, които са направени само преди една година в Закона, дават своите ефективни мерки. Сам казахте, че от 776 нарушения те са паднали на 418, което е близо два пъти, и показва една висока ефективност. ефективност. Също искам да изразя удовлетвореност от това, че има подготвени и допълнителни мерки по Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, които касаят служителите на Министерството на вътрешните работи. Изразявам увереност, че тези мерки ще бъдат подкрепени от колегите народни представители, защото само по този начин ще имаме сериозна възможност да се борим с този сектор и тези нарушения, за да може по нормален начин да

Въпросите към Вас приключиха. Весели празници! Преминаваме към въпроси, зададени към министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова. Първият въпрос е от народния представител Атанас Стоянов относно изграждане на допълнителен пътен участък на територията на община Сандански. Заповядайте, уважаеми господин Стоянов. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Доброто състояние и оптималното функциониране на републиканската пътна мрежа е важно условие за икономическия ни растеж и за развитието на съответните региони в страната. Цялостното изграждане на автомагистрала „Струма“ несъмнено е национален стратегически проект – както за страната, така и за целия Югозападен регион. Една част от нея вече е готова и функционира нормално, а другата предстои да бъде завършена. В края на миналата година бе открит нов 24-километров участък от нея между общините Кресна и Струмяни и това до голяма степен облекчи трафика в района и създаде много по-добри условия за по-добро и оптимално придвижване на хора и стоки. Същевременно пускането на този нов участък сериозно ограничи ползването на другия основен път в региона, а именно главен път Е-79 в района на община Сандански. В този район главен път Е-79 бе основната пътна артерия за връзката между общинския център Сандански и множество населени места в общината – селата Ново Делчево, Склаве, множество населени места в Мелнишкия регион и други. След пускането на този магистрален участък единственият път до тези села стана обходното придвижване през новия магистрален участък. Това до голяма степен създава много неудобства, много затруднения на немалка част служители на общината и особено на жителите на тези населени места, като значително се увеличи пътят до тези села, вероятно ще е необходимо закупуването на съответни винетни стикери, неудобство, свързано с времето на придвижване, по-големи транспортни разходи и така нататък. Според информация, която притежаваме, е проектиран съответен пътен участък, който да бъде най-удобната, най-пряката връзка между главен път Е-79 и многото населени места в близост до новооткрития моят конкретен въпрос към Вас е: дали наистина има такъв изготвен проект за допълнителен обходен път, който да е топлата връзка между главен път Е-79 и община

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Във връзка с зададения от Вас въпрос, господин Стоянов, Ви информирам, че е изготвен технически проект за нова пътна връзка на път 1.1. Е-79 с общински път село Ново Делчево – село Дамяница в област Благоевград. Обектът е част от проекта за изграждане на автомагистрала „Струма“ лот 3.3. Изпълнението на автомагистрала „Струма“ лот 3.3. е по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014/2020“ и се извършва по договорно Споразумение за проектиране и строителство № 137 от 25 септември 2015 г. с изпълнител Консорциум „Струма – лот 3.3“. Максималната договорена цена е 280 млн. 947 хил. 614 лв. с ДДС, като съгласно Оперативната програма финансирането е разпределено 85% европейски средства и 15% национално съфинансиране. На 21 февруари техническият проект е внесен в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за одобряване съгласно чл. 145, ал. 1 от Закона за устройство на територията за издаване на разрешение за строеж на основание чл. 148, ал. 3 от ЗУТ. Срокът за изграждане на пътната връзка на път 1.1. Е-79 с общински път село Ново Делчево – село Дамяница е в рамките на срока по Договора за проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ лот 3.3, а именно 9 май 2019 г. Знаете, че 24 км от този договор вече бяха завършени и въведени в експлоатация предсрочно. Връзката на съществуващия път Е-79 с общински път 12.36 цели да осигурява достъп до Е-79 на прилежащите в тази част населени места, а именно Дамяница, Ново Делчево, Склаве и други. Връзката започва от път Е-79 и се отделя от него, преминавайки на изток покрай съществуващ отводнителен канал. Трасето преминава също между оградата на магазин Технополис и съществуващият трафопост. Габаритът на връзката е Г-8 с две ленти за движение, две водещи ивици и два банкета. ситуационно и нивелетно отношение хоризонталните и вертикални елементи на проектното решение са съобразени с действащата нормативна уредба, като техните минимални стойности са спазени с цел осигуряването на безпроблемната експлоатация, отводняване и безопасност на движението. Разработен е подробен проект за организация на движението с хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, която ще регламентира безпрепятственото превключване от главен път Е-79 към връзката и прилежащите населени места. Договорът и

Уважаема госпожо Министър, аз Ви благодаря за предоставената информация относно казуса. Изнесената фактология от Вас е не само важна, тя е полезна относно фактическото състояние до момента и предстоящите действия от страна на Министерството и на Агенция „Пътна инфраструктура“.

е налице и се надявам, както Вие казахте, строителните дейности да бъдат максимално бързо започнати и в максимално къс срок да бъдат завършени, без това да бъде за сметка на

няма нито техническа, нито инфраструктурна логика един главен път да стане реално път без изход, както е в момента. И съвсем логично и целесъобразно е той да се ползва като пряката спортна връзка между общинския център Сандански и голяма част от неговите населени места. населени места. Изграждането на тази нова отсечка значително ще облекчи не само голяма част от жителите на община Сандански, а и магистралния участък в прилежащия регион,

и магистралата. Всички помним, че в началото на месец февруари там стана много сериозен инцидент – верижна катастрофа, вследствие на гъстата мъгла.

Преминаваме към втория въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството – от народния представител Александър Александров, относно основен ремонт на републикански път III-1003 Рударци – Кладница. Заповядайте, уважаеми господин Александров. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! През 2018 г. г. зададох въпрос относно намеренията на Агенция „Пътна инфраструктура“ да стартира изпълнението на основен ремонт на третокласен път III-1003 Рударци – Кладница, който е на територията на област Перник и е в много лошо експлоатационно състояние. Тогава получих информация, че за отсечката има проектна готовност и се провеждат процедури за избор на изпълнител на строително-монтажните работи. Въпросът ми към Вас е: приключиха ли процедурите по за избор на изпълнител на строително-монтажните работи и надзора? Има ли сключени договори и кога реално ще стартира изпълнението на обекта? Осигурен ли е необходимият финансов ресурс за основния ремонт на път III-1003 Рударци – Кладница? Благодаря Ви, уважаеми господин Александров. Уважаема госпожо Министър, заповядайте за отговор. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Александров, уважаеми народни представители! През 2018 г. Агенцията стартира процедури по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители на строително-монтажните работи и за надзора на път III-1003 Рударци – Кладница. Към момента процедурата за избор на изпълнител на строително-монтажните работи е на етап разглеждане на техническите предложения на участниците. В началото на месец март тази година се предвижда да бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници и, в случай че не се налага изискване на обосновки по предложените цени, ще бъде обявено решението за класиране на кандидатите. Ако то не бъде обжалвано, се очаква договорът с избрания изпълнител да бъде подписан в началото на месец април. По процедурата за избор на изпълнител на надзора вече има решение за класиране на кандидатите. За изпълнител е избрано дружеството „Трансконсулт БГ“ ООД. В момента тече срок за обжалване на решението пред КЗК. пред КЗК. В случай че срещу него не постъпят жалби, се очаква договорът с избраното дружество да бъде подписан през месец март. За обекта има готов технически проект и е издадено разрешение за строеж, така че след подписване на договорите с избраните изпълнители строителството може да започне. Индикативният срок за старта на строителните дейности е средата или края на месец април. За изпълнението на обекта има осигурено финансиране от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2019 г. Индикативната стойност на строително-монтажните работи е 6 млн. Срокът за изпълнение на обекта е 18 месеца, считано от датата на съставяне и подписване на протокол Образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, и е до датата на съставяне и подписване на констативен акт – Образец 15, за установяване годността за приемане на строежа.

Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Даниела Димитрова относно „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“.

една от основните цели на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. е предназначена за подпомагане изпълнението на мерки за енергийна ефективност в обществените жилищни сгради в малки градове, центрове на общини в периферните райони, които предоставят услуги на заобикалящите ги периферни райони. Очаква се дейностите, които се изпълняват, да доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парниковите газове. Като резултат се очаква да се подобрят показателите на средния фон в малките градове и съответно да се повиши качеството на въздуха и условията за живота в тях. В края на месец януари тази година приключи оценката на проектите по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“. В тази връзка бих искала да дадете повече информация относно броя на общини, получили одобрение за безвъзмездна финансова помощ по Програмата, какъв е размерът на средствата и какъв ще е очакваният ефект от реализацията на проектите? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Димитрова. Уважаема госпожо Министър, заповядайте за отговор. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! В рамките на процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“, по Приоритетна ос 2 в подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, бяха одобрени за финансиране 32 проектни предложения на 19 общини, бенефициенти от четвърто ниво на националната полицентрична система на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ над 32,9 млн. лв. Одобрените проекти включват дейности по подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, сгради от общинската и държавната администрация, общинската, образователната, социалната и културната инфраструктура. Одобрени са проекти на общините Белоградчик, Берковица, Ботевград, Генерал Тошево, Девин, Елхово, Златоград, Карнобат, Крумовград, Малко Търново, Мездра, Нови пазар, Пещера, Поморие, Попово, Разлог, Свиленград, Севлиево и Троян. Процедурата „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“, е продължение на първата мярка за енергийна ефективност в периферните райони, по която са сключени 170 договора на обща стойност над 167 млн. лв. „Регионално развитие“ 2014 – 2020, е предназначена да подпомогне изпълнението на мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради в малки градове, центрове на общини, които предоставят услуги на заобикалящите ги периферни райони. Целта е подобряване на енергийната ефективност на сградите в целевите територии, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено, както и Вие споменахте – за намаляване на емисиите на парникови газове. Крайната цел е да се подобрят показателите на сградния фонд в малките градове и съответно да се повиши качеството на въздуха и условията на живот в тях. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Аврамова. Госпожо Димитрова, заповядайте за реплика.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, моят въпрос към Вас е относно лот 6,

през лятото на 2017 г. стартира дългоочакваната рехабилитация на път II-86 Пловдив – Асеновград. Пътната отсечка между двата града преминава през индустриален район с голямо натоварване, като по нея се осъществява движението и за аерогара Пловдив. Това е обект, към който имаме големи очаквания с оглед осигуряването на безопасно и комфортно движение, а също и за решаване на проблема с транспортната комуникация в района. Уважаема госпожо Министър, моля да ме информирате какъв е напредъкът на обекта, кога се очаква да приключат строително-монтажните работи, какви средства са вложени за изпълнението на обекта, както и за социалния ефект от неговата реализация? Приключих. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, уважаеми господин Грудев. Уважаема госпожо Министър, заповядайте

Уважаеми господин Грудев, дами и господа народни представители! Агенция „Пътна инфраструктура“ е възложител на обществена поръчка за строителство на обект лот 6, път II-86 Пловдив – Асеновград, от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,29 км, област Пловдив. Обектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – и представлява рехабилитация на съществуващото западно платно и изграждане на ново източно платно. Сключен е договор за строително-монтажни работи на стойност 23 млн. 55 хил. 15 лв. с ДДС. Целта на Проекта е увеличаване на пропускателната способност на пътния участък и осигуряване на по-високо ниво на пътна безопасност. След осъществяване на Проекта ще бъде осигурен бърз транспортен достъп на жителите на общините Куклен и Асеновград с автомагистрала „Тракия“. Пътната отсечка е основна връзка на град Пловдив с летище Пловдив и пътуването значително ще бъде облекчено. Планираната инвестиция в път II-86 създава възможност за развитие на специфичния икономически потенциал на региона чрез повишена мобилност и достъп до пазарите, тъй като районът, през който преминава път II-86, е индустриален, а също така в близост до отсечката се изгражда промишлено-търговска зона „Куклен“. Това ще доведе до подобряване на бизнес климата като основна предпоставка за привличане на инвестиции и създаване на нови работни места. Проектното решение за лот 6 е разработено през 2008 – 2009 г., и предвижда на мястото на съществуващите кръстовища за село Крумово и село Куклен да бъдат реализирани съответно кръгово и елипсовидно кръстовище. От изготвянето на техническия проект до стартирането на строителството е изминал дълъг период от време и обстоятелствата, свързани с достъпа до пътя са се променили, поради което е възникнала необходимост от осигуряване на достъп до новостроящата се пътна отсечка. С цел осигуряване достъп на прилежащите имоти до път II-86 проектното решение беше преосмислено и общините Родопи, Куклен и Асеновград възложиха изготвяне на идеен проект за локални платна от двете страни на пътя. От страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ предстои обявяване на тръжната процедура за изработване на технически проект и строителство на обекта въз основа на идейния проект. Индикативната стойност на Проекта е 20 млн. 976 хиляди с ДДС, като средствата са от държавния бюджет. Срокът за изпълнение е 485 календарни дни, от които 120 календарни дни за изработване на техническия проект. Проектирането на локалите наложи промяна на основния технически проект, състояща се в актуализиране на отводняването на пътната отсечка и допълнително проектиране на две нови кръгови кръстовища по трасето на път II-86, както следва: при кръстовището с околовръстния път на град Асеновград и при кръстовището за квартал „Долни Воден“. Строителството на лот 6, път II-86 Пловдив – Асеновград, от км 14 до км 25 се очаква да приключи през втората половина на месец април 2019 г. Във връзка с допълнителното възлагане на строителство на локалните платна и изграждане на кръгови кръстовища на мястото на триклонните кръстовища е подписано споразумение с изпълнителя по Договор „ИСА 2000“ за възлагане на допълнително строителство, промяна на вида отводняване поради бъдещото строителство на локалните платна и изграждане на кръгови кръстовища на мястото на триклонните, с което стойността на договора за строителство се увеличава с 23 млн. 55 хил. 15 лв.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, това е един от проектите в нашия регион, който се очакваше от най-дълго време. Започването на проектирането е от 1982 г.

документацията пред различните инстанции. Благодарение на сегашното правителство и в частност на премиера, който лично се ангажира с този проект, проектът е в напреднала фаза.

бърз и безопасен път. Преди започването на строителството на пътя се прави обследване. Минаваха около 21 хил. автомобила на денонощие. По трима човека да имаше в автомобил, без автобусите, това са около 60 хил. човека на денонощие – около 1 млн. 800 хил. човека за месец. Тоест за 3 – 4 месеца минаваше почти цялото население на страната. Огромно натоварване, свързано с пътно транспортни произшествия, със смъртни случаи, с тежки последствия за здравето на пострадалите. Искрени адмирации както от мен, така и от моите съграждани за изграждането на този път. Само ще Ви помоля – при проектирането на локалите се получава следната ситуация. Имаме детски центрове, които се намират накрая на изхода на града в посока Пловдив. Тоест, когато майката с децата отиде и ползва детския център, за да си играят децата и така нататък, след това, за да се върне обратно в града, минават допълнително 8 км. Трябва да слезе до следващото кръгово, което е до кв. „Долни воден“ и тогава да се върне в града. Ако може да се изгради някаква връзка от локалите директно към града, за да може този

Следващият въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството е от народния представител Димитър Александров относно Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ Заповядайте, уважаеми господин Александров. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ е интегрирана оперативна програма, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, както и от държавния бюджет на Република България. Насочена е към регионалното развитие и към постигане на целите на градската политика в България. Тя финансира дейности, които целят осигуряване на баланс в градовете и допринасят за постигане на устойчиво градско развитие и създаване на благоприятни условия за подобряване качеството на живот, както и на нови работни места в градовете. В тази връзка моят въпрос към Вас е: какви мерки ще предприеме Управителният орган на Програмата по отношение на спестения финансов ресурс след провеждане на обществените поръчки по сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Александров, дами и господа народни представители, вчера и днес се провежда Комитет за наблюдение по Оперативна програма „Региони в растеж“, на който Управляващият орган на Програмата ще предложи да бъде одобрен подход, при който общините бенефициенти по Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ да използват спестения, след провеждане на обществени поръчки, финансов ресурс по сключените договори за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на нови проектни предложения от инвестиционните си програми. Горното трябва да бъде при използване на насоките за кандидатстване по процедурата или за покриване на допустим собствен принос, включен във вече сключените договори за безвъзмездна финансова помощ. Изключение правят тези проекти, които са структурирани като такива, генериращи приходи. С миналогодишното изменение на насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 1 Управляващият орган на Оперативната програма допусна възможността общините да актуализират инвестиционните си програми през 2018 и 2019 г. като включат нови проектни идеи по определени инвестиционни приоритети. В тази връзка, след одобрение на подхода,

Управляващият орган ще даде възможност на общините бенефициенти по Приоритетна ос 1 да използват спестения, след провеждане на обществени поръчки, финансов ресурс. Към настоящия момент, в резултат на сключени анекси към договорите за безвъзмездна финансова помощ на общините, след провеждане на обществени поръчки, този ресурс възлиза на 5,4 млн. лв. Очаква се след одобрение от страна на Комитета за наблюдение на Програмата и обявяване на тази възможност общините да поискат сключване на допълнителни споразумения за намаляване на стойностите по безвъзмездната финансова помощ, което от своя страна ще доведе до значително увеличаване на ресурса за финансиране на проекти по определени инвестиционни приоритети. Вече Ви цитирах сумата, която е спестена по Приоритетна ос 1. Очаква се след подаване на информация и сключване на анекси от общините тя да бъде увеличена. Общият спестен ресурс по всички приоритетни оси е около 24 милиона.

благодаря Ви за изчерпателния отговор. Сигурни сме, че този финансов ресурс ще свърши допълнителна работа за изграждане на нова инфраструктура и други мероприятия, което, естествено, ще бъде за добруването на жителите на тези градове. Благодаря Ви много. Благодаря и аз, уважаеми господин Александров. Следващият въпрос към министър Аврамова е от народните представители Валентин Милушев и Радослава

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, път ΙΙ-62 Дупница – Самоков е основна пътна артерия по направлението Дупница – Самоков – Ихтиман, свързваща автомагистрала „Струма“ с автомагистрала „Тракия“. Второкласният път провежда интензивен и тежкотоварен трафик, като се явява далечен обход на град София и затова е от огромно значение техническите характеристики на пътя да отговарят на съвременните изисквания за товароносимост и безопасност на движението. Същевременно пътят е в много лошо състояние. Средствата по текущо поддържане вече не осигуряват трайно подобрение на компрометираните участъци. През 2018 г. по повод мой въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството получих уверението, че пътя е приоритет в програмата на Агенция „Пътна инфраструктура“ и за него усилено се търси финансиране. Междувременно се провеждат обществени поръчки за избор на изпълнител на строително-монтажните работи и на надзора. В тази връзка моят въпрос към Вас е: кога ще стартират строително-монтажните работи, ако се предвиждат такива? Осигурено ли е финансиране, на каква стойност е и какви са сроковете за изпълнение на обекта? Благодаря Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Чеканска, уважаеми господин Милушев, дами и господа народни представители! Както Ви информирахме миналата година от трибуната на Народното събрание, за републиканския път ΙΙ-62

попадащи на територията на областите София и Кюстендил, има изготвени технически проекти за рехабилитация и реконструкция в два обособени лота – лот 27, път ΙΙ-62 Дупница – Клисура, и лот 28, път ΙΙ-62 Клисура – Самоков. Към онзи момент обаче все още нямаше осигурено финансиране за реализиране на обектите. Положени са всички усилия да се намери решение на този проблем. След провеждането на обществени поръчки и сключване на договори за строителство и строителен надзор за вече одобрени за финансиране лотове по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ остана свободен финансов ресурс. Това бе възможно, тъй като индикативно заложените стойности за реализация на проекта бяха по-високи от реалните стойности на сключените договори с избраните изпълнители. По този начин част от финансирането на лот 27 и лот 28 се осигури от Оперативната програма, а остатъкът от нужните средства е обезпечен от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“. За участъците са подписани договори за безвъзмездна финансова помощ от 18 февруари тази година: - лот 27 – стойността на договора е 11 млн. 691 хил. 391 лв., безвъзмездна финансова помощ – 6 млн.

безвъзмездна финансова помощ 12 млн. 865 хил. 865 лв. и собствен принос на бенефициента 3 млн. 429 хил. 951 лв. Срокът на договорите за безвъзмездна финансова помощ е 24 месеца след тяхното подписване. В края на 2017 г. бяха обявени обществени поръчки за строителство и строителен надзор по реда на Закона за обществените поръчки с обособена позиция 1 – лот 27, път ΙΙ-62 Дупница – Клисура с обща дължина 16,808 км и обособена позиция 2 – лот 28 път ΙΙ-62 Клисура – Самоков с обща дължина 15,711 км. Тръжната процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи е приключила. За лот 27 е образувано производство в Комисията за защита на конкуренцията по депозирана жалба. Очакваме решението на Комисията. За лот 28 предстои подписване на договор с избрания изпълнител. Отворени са ценовите предложения на участниците в процедурата за избор на изпълнител за строителен надзор за двата лота. След приключване работата на Комисията следва класиране на участниците и определяне на изпълнител за консултантската услуга. Предвидените строително-монтажни работи ще стартират в едномесечен срок след подписване на договорите за строителство и надзор. Сроковете за изпълнение на предвидените дейности за двата обекта е 15 месеца, считано от датата на откриване на строителна площадка. Чрез реализиране на ремонтните работи по трасето на път ΙΙ-62 ще се подобри значително инфраструктурата, която осъществява достъпа до град Самоков, курортния комплекс „Боровец“, което, от своя страна, ще осигури развитието на туризма и бизнеса в региона. Благодаря. Благодаря Ви, уважаема госпожо Аврамова. Господин Милушев, заповядайте за реплика.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 Радвам се, че в правителството и във Ваше лице намираме подкрепа за община Самоков и региона, тъй като общината е изцяло зависима от добрата пътна инфраструктура. Искам само да отбележа, че се надявам това да продължи и занапред. Пътят, който беше направен Самоков – Боровец е изцяло реновиран. Сега и следващият път, който ще бъде направен, Дупница – Самоков ще подпомогне за безпрепятственото, безаварийно и безопасно

Весели празници! Преминаваме към въпроси към господин Бисер Петков – министър на труда и социалната политика. Първият въпрос към него ще бъде от народния представител Клавдия Григорова относно ефект на мерките, свързани със защита на служителите срещу неизплащането на трудови възнаграждения и обезщетения от работодатели. Заповядайте, госпожо Григорова. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Министър, колеги! В началото на 2018 г. Народното събрание прие пакет от мерки в различни закони, насочени към по-добрата защита на трудовите права на работниците и служителите, и в частност ограничаване на случаите на забавяне или неизплащане на трудовите възнаграждения и обезщетения. С една от промените се въведе ново правомощие на Главната инспекция по труда, която от 31 март 2018 г. получи правото да инициира производство по несъстоятелност за работодатели, забавили изплащането на възнагражденията на поне една трета от работниците и служителите си за повече от два месеца. Бихте ли представили данни за ефекта от тази мярка? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Григорова. Уважаеми господин Петков, заповядайте за отговор.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

за получаване на дължимите трудови възнаграждения и обезщетения от работодателите. С промени в Търговския закон се създаде правна възможност Главна инспекция по труда, Изпълнителна агенция към Министерството на труда и социалната политика да инициира откриване на производство по несъстоятелност на работодатели, които са забавили изплащането на възнагражденията на поне една трета от своите работници и служители за повече от два месеца. Мярката влезе в сила от 31 март 2018 г. Тя беше създадена, за да се предостави правото на работниците и служителите, на които не са изплатени дължимите трудови възнаграждения и обезщетения, да се обърнат към Фонда за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, когато работодателите им не изплащат заплатите им и не се обръщат към съда за откриване на производство по несъстоятелност. Тази промяна в законодателството до голяма степен подейства дисциплиниращо, тъй като след извършване на проверка на около 70 предприятия, те са избрали да изплатят задълженията към своя персонал пред възможността Инспекцията по труда да поиска от съда откриване на производство по несъстоятелност за тях. В резултат на това сумата на установените през 2018 г. от Инспекцията по труда забавени възнаграждения е по-малка спрямо 2017 г., а а изплатената след намесата на контролните органи сума, е по-голяма. През 2018 г. са установени 27 милиона 300 хиляди забавени възнаграждения. След намесата на Инспекцията по труда са изплатени 19 млн. 300 хил. лв. включително задължения от предишни години. За сравнение през 2017 г. сумата на установените забавени възнаграждения 28 млн. 400 хил. лв., а на изплатените 18 милиона, съответно 18 млн. 900 хил. лв. Намаляват и случаите, при които се установява забавяне на изплащането на възнагражденията за целия персонал или за по-голямата част от него. За целия период от влизане в сила на тези законови промени – от 31 март миналата година до настоящия момент, Инспекцията по труда е подала искови молби за образуване на производство по несъстоятелност общо за 51 предприятия. Общият брой на засегнатите работници и служители в тези предприятия е 1905. С решения на първа инстанция са общо 32 от образуваните съдебни производства като 20 дружества са обявени в несъстоятелност, а за 7 е открито производство по несъстоятелност. Три молби са отхвърлени, защото работодателите са изплатили изцяло забавените възнаграждения. Едно производство е прекратено по молба на Инспекцията по труда след като пред нея е удостоверено, че всички дължими трудови възнаграждения са изплатени. Едно от производствата е спряно, тъй като вече има подадена искова молба от кредитор. Видно от данните Инспекцията по труда упражнява ефективното новото си правомощие. В резултат от нейната намеса работниците и служителите в предприятията, за които има съдебни решения по подадените искови молби за образуване на производство по несъстоятелност, имат възможност да се обърнат за изплащане на гарантираните им вземания към Фонда за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Благодаря за изчерпателния отговор, господин Министър. Видно е, че мярката работи в полза на българските граждани, в полза на обществения интерес. Повече работодатели и по-дисциплинирано плащат повече забавени заплати, повече служители си получават дължимите пари. Главната инспекция по труда доста енергично си изпълнява задълженията по тази мярка, въпреки че разполага само с 350 инспектори. Инспекцията по труда се справя добре с новото си правомощие, но пакетът от промени съдържаше и мерки, насочени към разширяване на кръга на правоимащите лица да се обърнат към Фонда за гарантирани за гарантирани вземания на работодателите и на служителите при несъстоятелност на работодателя за получаване на обезщетения за неизплатени от работодателя им задължения. Господин Министър, дали имате информация: постигната ли е целта, увеличил ли се е броят на лицата, получили обезщетения? Благодаря.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

освен дисциплиниращия ефект, за който говорим в отговора на въпроса, имат и този ефект, че дават възможност на съответните работници и служители, чиито предприятия са обявени в производство по несъстоятелност, да получат неизплатените им възнаграждения от Фонда за гарантиране на вземанията на работници и служители в случай на несъстоятелност. Правото на гарантирано вземане на работниците и служителите възниква от датата на вписване в търговския регистър на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност. В тази връзка, поисканата справка от „Националния осигурителен институт“, който осъществява административното обслужване на Фонда за гарантираните вземания за тригодишен период назад, ясно показва ефекта от предприетите законодателни мерки. Ще си послужа конкретно с числата, които бяха предоставени от НОИ. През 20016 г. заявление до Фонда са подали 508 лица като общата изплатена сума за годината възлиза на 1 млн. 702 хил. 711 лв. През 2017 г. лицата, които са се обърнали към Фонда, са общо 480 като изплатената сума е 716 хил. През 2018 г. – миналата година, когато влезе в сила пакетът от законодателни промени, целящи да гарантират в по-висока степен правата на работниците и служителите за получаване на дължимите трудови възнаграждения и обезщетения от работодателите, общият брой на лицата, подали заявление до Фонда за гарантираните вземания е 6083, а изплатените суми от Фонда за годината възлизат на 7 млн. 383 хил. 705 лв. Видно от тези данни, след приемането на законодателните промени, броят на лицата, които подават заявления до Фонда, се е увеличил над 10 пъти, а сумата на изплатените гарантирани вземания – над 7 пъти, в сравнение с предходните две години, поради което намирам, че е постигнато по-доброто гарантиране на правата на работниците и служителите чрез по-големият брой, които имат право да се обърнат към Фонда и по-големия размер на изплащаните от Фонда обезщетения за неплатени от работодателите възнаграждения и обезщетения. Благодаря Благодаря, уважаеми господин Петков. Следващият въпрос към Вас е от народния представител Димитър Гечев относно кампания за кандидатстване по проект „Красива България – 2019“. Заповядайте, уважаеми господин Гечев. България“ е част от програмата на Министерството за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната. Основата на концепцията на проект „Красива България“ е малък пилотен проект, наречен „Красива София“, който стартира през 1997 г. чрез съвместно финансиране на Столична община и от Програмата за развитие на Организацията на финансирането се извършва изцяло от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Министерството на труда и социалната политика обяви края на кампанията за набиране на проекти, които ще бъдат финансирани през 2019 г. по Проект „Красива България“. Беше съобщено, че са одобрени 38 проекта, от които 36 общини и две областни администрации.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

на 18 януари тази година приключи кампанията на Проект „Красива България за набиране на проектни предложения за 2019 г. по следните три мерки: Мярка М01 – за подобряване на обществената среда в населените места, Мярка М02 подобряване на социалните инфраструктури, Мярка М02-01 – подобряване на социалните услуги от резидентен тип. Бяха подадени 98 проектни предложения от 79 кандидати, в това число 73 общини, две областни администрации и 4 така наречени Общата стойност на 98-те проектни предложения е в размер на 18 млн. 700 хиляди, от които 8 млн. 200 хиляди, финансирани от проект „Красива България“ и останалите 10 млн. 500 хиляди, са финансирани от кандидатите. Тези данни показват традиционно големия интерес от общините, областните администрации и другите потенциални бенефициенти към участие в Проект „Красива България“. По правилата на Проекта годишният бюджет се разпределя с решение на Управителния съвет, което е съобразено с броя на получените проектни предложения по всяка от мерките и общата им стойност.

51 обекта са предложени по Мярка М02, което е 52% от общия брой на всички подадени проектни предложения на стойност 9 млн. 777 хил. 650 лв.; и са кандидатствали за шест обекта по Мярка М02-01, което е 6% от общия брой. Стойността на тези шест проекта е 1 млн. 302 хил. 052 лв., което е 7% от общата стойност. В тази връзка Управителният съвет на Проекта реши годишният бюджет от 3 млн. 300 хил. лв., който е част от Националния план за действие по заетостта за 2019 г. да се разпредели по трите мерки като се следва пропорционално съотношението от заявения интерес, тоест 41,5% от него са за първата мярка; 52% – 1 млн. хиляди – за втората мярка; и 6,5% от общия бюджет или 214 хил. 500 лв. като абсолютна стойност за Мярка М02-01. Предвид ограничените бюджетни средства на Проект „Красива България“ изборът на проектни предложения всяка година се осъществява на конкурентен принцип. Получените през 2019 г. проектни предложения първоначално са разгледани за допустимост, след което само тези от тях, които са допуснати, са оценени и класирани. По правилата на „Красива България“ условията за допустимост са следните: кандидатът да е допустим; обектът да е допустим; обектът да не е финансиран през последните пет години по други проекти и програми; общата стойност на бюджета да е в рамките на между 60 хиляди и 400 хиляди; в решението на общинския съвет да е посочена точната стойност или точен процент за финансиране на обекта; в писмото на Министерския съвет за подкрепа да е посочена точна стойност или точен процент за финансиране – това е условие за областните администрации и областните управители; за обекта да има или одобрен инвестиционен проект с издадено разрешение, строеж или проект за заснемане, като за всяко проектно предложение по мерки М02 и М02-01, което касае обект за предоставяне на социална услуга, да са предоставени актуални писма за подкрепа

спазването на тези условия от всичките 98 проектни предложения, 90 са допуснати до оценка и същите са оценени по следните четири критерия: първият е пълнота и коректност на документацията в проектопредложението; вторият е пълнота на инвестиционния проект или на проекта за заснемане; третият е средното равнище на безработицата в общината към периода, и четвъртият критерий – предложеното по-голямо съфинансиране от кандидата. Оценката е извършена по всеки един от четирите критерия. Общата оценка на проектните предложения е сбор от оценките им по отделните критерии. След оценяването на 90-те допуснати проектни предложения, същите са класирани по всяка една от мерките въз основа на общите оценки, като Управителният съвет одобри само първите от тях, чието финансиране се обезпечава от наличните бюджетни средства. Както Вие посочихте, за 2019 г. Управителният съвет на Проекта одобри за финансиране и реализация 38 проектни предложения, от които 16 броя са по първата мярка, тоест за подобряване на обществената среда, 20 броя са по втората мярка – за подобряване на социалната инфраструктура, и два броя проекти – за подобряване на социалните услуги от резидентен тип. Благодаря за вниманието. Благодаря, уважаеми господин Министър. Уважаеми господин Гечев, ще имате ли реплика? Заповядайте.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

от анализа на данните и заявения интерес към участие в Проект „Красива България“ тази година бих извел два акцента. Първият е свързан с с разпределението на проектните предложения в различните области. Разбира се, то до голяма степен се предопределя от мерките, които се обявяват за финансиране, но все пак нека да кажа, че най-голям брой проектни предложения са за обекти в областта на образованието. 34 броя от общия брой, тоест повече от една трета от проектните предложения са в областта на образованието. Става дума за саниране, преустройства, ремонти на училища, детски градини, детски ясли и други образователни институции. Традиционно голям е интересът от общините за проектни предложения в областта на културата, читалища, съответно културни домове, театри, библиотеки, както и обекти за обществено административно обслужване, обекти на здравеопазване. За тази година са кандидатствали с проектни предложения общини, които съответно са за дейности за пет болници, две поликлиники, четири здравни центъра. Разбира се, сравнително голям е броят и на проектните предложения и за обекти за предоставяне на социални услуги – общо 11 на брой. Другият акцент, който бих извел, е свързан с размера на сумите, за които се кандидатства, за финансиране от проекта, тъй като, ако предложената стойност на строително-монтажните или ремонтни работи е над 215 хиляди, кандидатът би трябвало да осъществи обучение на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. Това е и смисълът този проект да бъде в рамките на Националния план за действие по заетостта, защото за тези проектни предложения изпълнителите предложения изпълнителите на проектите имат задължение да финансират обучение на безработни лица за добиване на умения, като в случая бих отчел като положителен факта, че при 22 от подадените проектни предложения стойността надхвърля 215 хиляди, което по същество означава, че кандидатите са предвидили и обучение на безработни лица. В крайна сметка от одобрените 38 проектни предложения в 13 от тях се предвиждат професионални обучения на безработните лица. Така че в резултат от това очакваме в рамките на изпълнението на одобрените проектни предложения през тази година да бъдат обучени минимум 150 безработни лица, което безспорно увеличава шанса им за успешна реализация на трудовия пазар. Благодаря Благодаря, уважаеми господин Петков. Няма повече въпроси към Вас, така че весели празници и на Вас. Преминаваме към въпросите към госпожа Цецка Цачева – министър на правосъдието. Първият въпрос към нея е от народния представител Анна Александрова – относно развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност. Заповядайте, уважаема госпожо Александрова. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! С измененията в Закона за съдебната власт от 2016 г. са одобрени нови правила за стаж и изпит след завършване на висше образование по специалност „Право“. Шестмесечният стаж се разделя на два етапа: основен – за два месеца, и професионален – за четири месеца, който може да се проведе в съдебната система при адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и други съгласно чл. 297, ал. 2, т. 2 от Закона за съдебната власт. Изпитът за придобиване на юридическа правоспособност не е променян в последните 15 години, като с последните изменения на Закона за съдебната власт се предвижда той да се проведе под формата на казус и тест с практическа насоченост. В тази връзка е необходимо да се извърши проучване и обмен на добри практики с държави – членки на Европейския съюз, за провеждането на стажантски програми и на изпит след дипломиране на специалността „Право“. С оглед развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност е и моят въпрос към Вас: на какъв етап от изпълнението е Министерството на правосъдието по отношение на Проект

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Александрова, уважаеми народни представители, госпожи и господа! Според действащата нормативна уредба завършилите специалност „Право“ висшето си образование, придобиват юридическа правоспособност след шестмесечен стаж като стажант-юристи и полагат теоретико-практичен изпит, организиран от Министерството на правосъдието. Практиката през последните десет години показва, че този изпит не се характеризира с особена тежест и тези, които на първо явяване не го издържат, не могат да го минат, са около 0,1%. Налице бе реална необходимост от реорганизиране на практическия стаж след дипломиране, така че бъдещите юристи да придобият реална подготовка, както и да се гарантира ефективна връзка между стажа, който се провежда по време на следването, стажа след завършване на висшето образование, полагане на държавните изпити и връзката с теоретико-практичния изпит. Истина е, че повече от 15 години не бяха променяни условията за провеждане на този теоретико-практичен изпит, което само по себе си доведе до промените в Закона за съдебната власт и изпълнението на проект, по който да се извърши реформа в съдебната система и по отношение на този изпит. Министерството на правосъдието приключи работата си по Проект „Развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност“ по Програма „Иновации и конкурентоспособност“, финансирана от Европейския социален фонд. Основната цел на Проекта бе превръщането на моделите на стажантска програма и изпит за придобиване на юридическа правоспособност след приключване на обучението по специалността „Право“ в практическа подготовка за работа в реална среда, в която се прилага тази професия. По своята специфика целите биха могли да се обособят в две направления: превръщане на стажовете след дипломиране в специалност „Право“ в реална форма на практическа подготовка, както и трансформиране на теоретико-практическия изпит за придобиване на юридическа правоспособност в в проверка на придобитите знания и умения – в реална среда да се дава съответното знание и умение от завършилите юристи. Не на последно място, реалното провеждане на практическия стаж след завършването следва да спомогне и за навременната ориентация за бъдеща работа като юристи, както и за мотивираността за реализация в съдебната система. В изпълнение на целите на Проекта вече е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 13 от 12 февруари тази година, Наредба № 1 за придобиване на юридическа правоспособност, която предвижда от 2020 г. изпитът за придобиване на юридическа правоспособност да е изцяло писмен и да се състои в две части. Първата е решаването на тест, а издържалите теста ще имат възможност писмено да изложат становището си по конкретен казус и отговор на въпроси, които произтичат от този казус. Тестът и казусът ще се съставят на основата на тематичен конспект, утвърден със заповед на министъра на правосъдието. Тестът ще се състои от 30 въпроса, за всеки един от които са предложени три или четири отговора, като само един от тях е верният. Въпросите за всеки изпит се определят от изпитна комисия. Тук също, за да се засили степента на прецизност в оценката, изпитните комисии вече няма да са тричленни, както бяха досега, а петчленни. Изпитът ще се провежда два пъти годишно – през април и октомври, което е съобразено с времето на държавните изпити в юридическите факултети на акредитираните ВУЗ-ове. Предвидена е възможност за провеждане на изпита извън двете сесии, когато подадените молби за явяване на такъв са повече от 200 души. С Наредбата се предвижда още да бъде създаден Регистър на правоспособните юристи. Той ще се поддържа от Министерството на правосъдието, а достъпът до него ще е свободен и безплатен. Трябва да е готов през 2022 г., а след още година в него трябва да бъдат вписани всички, придобили юридическа правоспособност след 1990 г. В Регистъра ще се посочват три имена на юриста, датата, на която е издържал изпита си, както и ако е загубил удостоверението си за това, дали му е издаден дубликат – нещо, което, за съжаление, е честа практика и много често подписвам дубликати, дубликати, когато колега юрист се явява в различни конкурси, участва в тях и трябва да представи документ, че е издържал теоретико-практичен изпит. Но и в момента се води такава статистика, така че, когато е необходимо, се издават дубликати. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева. Право на реплика – госпожо Александрова, заповядайте. Благодаря, уважаеми господин Председател. В правото си на реплика искам да благодаря на министър Цачева за изчерпателния отговор и начина, по който работи Министерството на правосъдието. Смятам, че и моите мисли се потвърждават, че по този начин ще се гарантира сериозна селекция на кандидатите чрез адекватна проверка на уменията и знанията им за практическо прилагане.